Nastavljamo sa - Izvješće o radu Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata za 2013. godinu Podnositelj izvješća je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata temeljem članka 9. Zakona o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Materijal ste primili poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili. S nama je ravnatelj gospodin Ante Nazor. Uvodno? Izvolite. Zahvaljujem. Cijenjene saborske zastupnice i zastupnici. Evo kako je rečeno Izvješće o radu centra za 2013. godinu dobili ste poštom. Ono je stavljeno na web stranicu našega centra u širem širem obliku gdje se može točno po danu određenih aktivnosti vidjeti što je centar radio protekle godine. Manje-više izvješće je slično svim izvješćima do sada. Dinamika rada koju smo uspostavili od prvih godina poštuje se. Ono što, da vas ne zamaram tim brojevima, da vas ne zamaram onime što je već napisano, mogu reći samo da dijelimo sudbinu svih arhiva u Republici Hrvatskoj, da su materijalne prilike teže nego što su bile i da se u okvirima tih materijalnih prilika ili neprilika snalazimo i da s te strane nemamo prigovora. Međutim ono što je različito od proteklih godina, to je da smo nažalost sa promjenom Upravnog vijeća onemogućeni u dosadašnjem radu i dinamici kako smo imali kad je riječ o dogovaranju i donošenju pojedinih odluka. I moram reći kao ravnatelja centra da me smeta što su pojedini od članova u svom dosadašnjem radu zapravo promovirali neke ideje i teze koje nisu u skladu sa činjenicama iz Domovinskog rata, međutim to je problematika koju sam rekao na Odboru za ratne veterane u Saboru i mislim da će ona biti pozitivno riješena. kada je riječ o mišljenju Vlade Republike Hrvatske, ovdje sam dužan osvrnuti se na neka od tih mišljenja. Prije svega zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske na pozitivnom mišljenju o izvješću o radu u centru, a što se tiče pojedinih primjedbi zahvaljujem i na njima, s obzirom da centar zaista smatra da gradivo koje je digitalizirano treba biti na web stranici odnosno prisutno online. Ali bih upozorio kada se govori o tome gradivu da je najvećim dijelom riječ o gradivu koje je digitalizirano, a koje iz objektivnih razloga još ne može ići u online verziju. Onaj dio gradiva što je već objavljen javno, zahvaljujem na sugestiji, to smo u međuvremenu već i stavili i poslušali smo savjet i mišljenje mišljenje Vlade. Osim toga, dužan sam objasniti i s arhivske struke da inače nije uputno stavljati online gradivo koje nije cjelovito obrađeno. Dobro, pojedini segmenti ako su u interesu javnosti mogu se staviti, ali postoji jedna praksa s obzirom na to da je riječ o gradivu koje se još uvijek sređuje jer je proces sređivanja u tijeku i još će trajati najmanje nekoliko godina s obzirom na obim gradiva koje imamo. Možda za neke cjeline će trebati pričekati, ali dobro kažem shvaćam tu primjedbu dobronamjerno. Međutim, s čim s čim se ne mogu složiti, a prepoznajem u tome rukopis upravo predsjednika Upravnog vijeća našega centra, to je inzistiranje na tome da se centar znatnim dijelom financira iz međunarodnih fondova. Ne bježimo od toga, ne bježimo od obveze da povlačimo, ali ja ću podsjetiti da je centar od interesa za Republiku Hrvatsku, da je od pet ustanova u kulturi koje su posebno označene i kao takav ne bi smio ovisiti o međunarodnim sredstvima, što kažem ne znači da ne želimo u tome sudjelovati i da ne radimo na međunarodnoj suradnji. Samo je kažem pitanje s obzirom da je riječ o specijaliziranom arhivu, da je riječ o problematici koja nije toliko zanimljiva većem dijelu Europe, da suradnju koju ostvarujemo, ostvarujemo na određenim poljima vezanim prije svega uz muzejsku djelatnost, a uz znanstvenu i akcijsku iz iskustva znam da je to malo teže postići. sljedeći tjedan jedno gostovanje u Varšavi, jednu suradnju ćemo nastojati uspostaviti sa muzejom grada Varšave, povezati muzej u Vukovaru i Dubrovniku jer su to gradovi stradalnici u XX. stoljeću i na taj način, dakle proširiti taj svoj krug međunarodne djelatnosti. isključivo o međunarodnoj suradnji i to je ono što treba naglasiti. Jer sa sredstvima koje smo i do sad dobijali i koja nisu velika u odnosu na neke druge učinili smo maksimalno i u ovom smanjenom obimu zadržali smo dinamiku, snašli smo se i naša izdanja i naši radovi su jednake kvalitete i u jednakome broju. Ono što ne mogu prihvatiti to je ovdje izrečena primjedba da bi centar morao manje putovati, manje promovirati činjenice o Domovinskom ratu, jer je to upravo u Zakonu o radu centra. iz godine u godinu naše aktivnosti su sve veće i veće iz jednog prostog razloga što nas sve više i više zovu srednje škole i što nas sve više i više zovu pojedine općine, gradovi, naselja sa željom da im promoviramo naša izdanja i da im održimo predavanje o Domovinskom ratu. Samo prošle godine imali smo 109 aktivnih nastupa bilo da je riječ o izložbama, bilo da je riječ o promocijama, tribinama ili stručnim skupovima u organizaciji ili suorganizaciji centra ili jednostavno da su djelatnici centra sudjelovali na tim tribinama ili stručnim i znanstvenim skupovima. To što je Vukovaru osnovan Memorijalni centar Domovinskog rata to nije razlog da Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata prestane sa takvim djelovanjem. Naprotiv, Memorijalni centar u Vukovaru zamišljen je kao edukativna muzejska institucija i zapravo će crpiti podatke koje mu prirede znanstvene institucije kao što je naš centar, kao što je Hrvatski institut za povijest ili Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Prema tome, ovdje ova primjedba ne može stajati. Naprosto, evo taj centar je tek sad i zaživio, zapravo još nije ni počeo sa pravim radom, jer nema nikakve kolizije u djelatnosti između našega centra i Memorijalnog centra u Vukovaru. Želio bih se zahvaliti ministarstvu i Vladi što je nakon više od godinu i pol dana vraćen status našemu centru koji je bio uzet uzet prije otprilike 17 mjeseci. Centar je i simbolički potvrđuje da je Domovinski rat u temelju suvremene Republike Hrvatske svojim radom, mnogo smo primogli i pomogli obranama hrvatskih generala u Haagu kao i pripremi hrvatskog pravnog tima za proces koji se u ožujku mjesecu ove godine vodio pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu. S obzirom na ono što je tamo predstavljeno mislim da će biti još puno posla i da će ovaj centar svoju djelatnost morati još i dalje nastavljati, prije svega kažem iz prostog razloga što gradivo iz Domovinskog rata u najvećoj mjeri još nije sređeno. Teško mi je procjenjivati koje vremensko razdoblje će biti potrebno, ali jedno sigurno 5, 10 godina najmanje da se to gradivo sredi na znanstveni način i da onda postane zaista dostupno svima koje zanima razdoblje Domovinskoga rata. Ja ne bih dalje dužio u uvodu. Vrlo rado ću odgovoriti ako će biti kakvih pitanja ili nedoumica vezanih uz rad našega centra. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li i izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih zastupnika Grubišić, Kajin. Nema ih. Gube pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a Zvonko Milas, izvolite. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine Nazor, kolegice i kolege. Činjenica je dakle, koju treba ponavljati s vremena na vrijeme da je Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata osnovan odlukom Hrvatskog sabora, odnosno Zakonom o Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Domovinskog rata kao javna znanstvena ustanova specijalizirani arhiv od interesa za Republiku Hrvatsku i da se nalazi na popisu ustanova od posebnog državnog interesa. Javnost ga je prepoznala kao stručan i objektivan, a njihov rad argumentiran i baziran na činjenicama, a zato se kako je sam ravnatelj rekao dobila i potvrda kroz oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Jer podaci koje je centar do tada iznosio u svojim izdanjima, izlaganjima u skladu su bili upravo sa takvom presudom. A da je tomu tako podupire i činjenica da je svaka Vlada do sada pa tako i ovaj put podržala izvješće o radu Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata i da su svi, pa tako i svi u ovome Domu pohvalno i pozitivno ocjenjivali ocjenjivali i odnosili se prema onome što je u proteklim godinama centar činio kroz različite aktivnosti i izdavačku djelatnost. Poznato je da se centar bavi prikupljanjem, sređivanjem, čuvanjem, te stručnim i zdravstvenim istraživanjem, publiciranjem gradiva iz Domovinskog rata. I doista je nemjerljiva vrijednost sređivanja te dokumentacije kako bi bila dostupna na jednom mjestu. Koliko je to važno spomenuo sam u uvodu navodeći kako su oslobađajuće presude bile upravo u skladu sa svim onim što je centar do tad govorio i iznosio kroz svoja izdanja, a spomenut ću još samo dokumente i podatke koji su govorili o ratu u Bosni i Hercegovini za koji je bilo i za koji je vezano toliko kontraverzi. Kad pogledamo dokumente i u stvari bacimo pogled na kronologiju vrlo lako je ustanoviti što bi uopće bilo s Bosnom i Hercegovinom da nije bilo Hrvatske. Samo ću par primjera navesti. Od glasovanja Hrvata, dakle za referendum o neovisnosti Bosne i Hercegovine '92. što je bilo ključno za neovisnost, do priznanja Bosne i Hercegovine kao neovisne države, pa obrana i oslobođenje prostora oko Bihaća, gdje bi u suprotnom da nije bilo pomoći mogla je biti druga Srebrenica itd. itd. Dakle, aktivnosti centra nisu bile samo čisto povijesnog karaktera već su bile vrlo aktualne kroz zadana zbivanja, procese a i još uvijek jesu obzirom na suđenje šestorici zapovjednika iz Bosne i Hercegovine. Zato mi nije jasno kako je bez objašnjenja i bez obavijesti se mogu dogoditi da se centar degradira, da mu se oduzme status i da ode na razinu čak dvije niže. To je doista neshvatljivo, ali evo kako čujemo, kako smo uspjeli saznati jer nas nije nitko obavijestio, nakon 18 mjeseci centru je vraćen status kakav je imao. A zašto se to dogodilo? Bez obzira na vrijednosti i sva ova pozitivna očitovanja o kojima sam govorio, dakle svih Vlada, odnosno svih saziva Sabora, to valjda znaju oni koji su to učinili. Da centar i njegov rad ne odgovara možda svima govori činjenica da je promijenjeno Upravno vijeće centra. Ponavljam, bez obzira na to što su Vlada i Sabor donosili jednoglasno jednodušno pozitivne ocjene o radu centra samim tim i vijeća. A na matičnom Odboru za ratne veterane podsjetimo se prijedlog o izmjeni članova vijeća nije prošao, međutim to nije spriječilo da prijedlog dobije zeleno svjetlo vladajuće većine. Zbog čega i zašto se to čini? Zašto se mijenjaju ljudi koji su po svemu radili dobar i kvalitetan posao iznimno bitan za RH? Da li je odgovor koji smo tada dobili od predlagatelja da se to čini radi osvježenja, podcjenjivanje odbora ili podcjenjivanje same djelatnosti odnosno centra u cjelini? Da važnost centra nije onakva kakva bi trebala biti može se razaznati i iz primjedbi koje je Vlada dala, ili Ministarstvo kulture da budem precizniji, da centar mora imati i druga sredstva za svoj rad osim sredstava koja su iz proračuna. Pa s tim se možemo složiti, ali na način da mu se pomogne angažiranje stručnjaka koji će pomoći i objasniti način na koji se mogu povući sredstva iz europskih fondova, a to bar u ovoj Vladi kako ona tvrdi imamo super profesionalce. No, s obzirom na važnost centra, gradiva koje se sređuje i čuva u centru on ne može ovisiti, dakle njegovo financiranje ne može ovisiti o međunarodnim sredstvima već on mora imati ono za što smo se svi dosad koliko sam čuo ovdje zalagali kontinuitet financiranja i to ne može biti upitno. Da to ide u smjeru u kojem govorim govori i podatak kako je upravno vijeće dalo prijedlog da se angažiraju vanjski konzultanti koji će osmisliti strategiju centra i da bi se za to trebali osigurati novci. Dakle kako sam rekao u uvodu, centar ima svoju zadaću, određenu Zakonom o radu centra, i cijeli njegov dugogodišnji rad pokazuje kakva mu je strategija i da su ovi prijedlozi doista upitni i da onaj tko ih predlaže ustvari nije nije svjestan odnosno ne poznaje rad centra, a bogami ne poznaje ni problematiku Domovinskog rata. Sam izbor pojedinih članova pokazuje da predlagatelj obzirom na djelatnost centra, dakle sređivanje i čuvanje građe iz Domovinskog rata koja se koristila u haškim procesima pokazuje potpunu nezainteresiranost, a čak i nije svjestan određenih sigurnosnih problema i ograničenja u ovim procesima koji su vrlo bitni za RH. I na kraju saborski Odbor za ratne veterane nedavno je na svojoj sjednici donio odluku, jednoglasno naglašavam, i uputio u Ministarstvo kulture dakle da preispita odluku o imenovanju određenih članova vijeća, da je povuče i da donese drugu odnosno da imenuje druga dva člana držeći se kriterija stručnosti, razumijevanja djelatnosti kojom se centar bavi kao i poznavanja problematike Domovinskog rata. Samo izvješće je jasno argumentirano, vidi se bez obzira na sve poteškoće je naveo i ravnatelj i koje sam ja pokušao kratko prezentirati da se centar trudi ispunjavati svoje obveze utvrđene zakonom. Tako možemo vidjeti da je u 2013. objavio 6 knjiga, da je 5 knjiga pripremljeno za tisak ili je priprema za tisak pri završetku, objavljivani su stručni znanstveni časopisi, monografije, stručne tiskovine. Centar je bio organizator ili suorganizator 4 postavljene izložbe te su dvije u pripremi. A ono što veseli je to što centar ulaže u stručno usavršavanje svog osoblja tako da možemo vidjeti kako je koncem 2013. imao 4 doktora znanosti. I to mi je posebno drago jer znamo da su u centru prihodi poslovanja za 2013. manji od prihoda za 2012., ne govorimo o 2011. Nadam se da ćemo u cilju potpore radu centra razmotriti sve što nam je ravnatelj iznio, da ćemo centru omogućiti još snažniji pristup i da ćemo mu omogućiti financiranje u kontinuitetu, dakle bez da moramo razmišljati i o nekakvim međunarodnim sredstvima opet u skladu s mogućnostima ali ne opstrukcijom, i da ćemo pokazati doista da nam je Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata a i Domovinski rat i istina o njemu doista temelj slobodne države. Dakle, ne uskraćujmo mu sredstva nego mu pomozimo kako bi ovaj najvažniji i najsvjetliji dio naše povijesti, čime se centar bavi, bio što bolje prezentiran kroz činjenice i argumente, dakle jednostavno kroz istinu. Podupiremo i podržavamo sve ono što je ravnatelj rekao i zalažemo se da centar dobije još jača sredstva u svom daljnjem radu. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani kolega. Imamo repliku poštovanog zastupnika Bore Grubišića. **Grubišić, podržavam vašu raspravu no moram replicirati u smislu da vas evo i priupitam nije li vama promjena upravnog vijeća, dva člana, nije li vama prijedlog za međunarodnu financijsku pomoć rada ovog našeg centra poziv za vanjske konzultante u centru zapravo u jednu ruku dokaz da se radi na stalnom da

činjenica da se sve češće govori o oružanom sukobu i od organa da kažem nekih vladinih dužnosnika pa čak i o građanskom ratu, a ne kako mi govorimo o Domovinskom ratu pa ovdje u ovom izvješću se govori o hrvatskom domovinskom ratu kako gospodin Nazor to naziva, dakle Hrvatski domovinski rat, a mi vrlo često sami kažemo Domovinski rat. Neki ne kažu ni to nego kažu oružani sukob. Dakle, čini mi se da je to koordinirana akcija, sve skupa ove mjere koje sam sad izrekao su zapravo jedna koordinirana akcija marginalizacije hrvatskog domovinskog rata. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Zvonko Milas. **Milas, Zvonko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Grubišiću sve ovo što ste vi naveli kroz sve ovo što sam i ja u svom izlaganju prezentirao pa upravo navodi na to što ste rekli. Ja iskreno osvrnut ću se ovo zadnje što ste rekli, iskreno ni ja ne kažem da se uvijek radi o Hrvatskom domovinskom ratu jel mislim da Domovinski rat kad se kaže samo po sebi barem meni kojem je Hrvatska jedina domovina jasno da se radi o Hrvatskoj. Ne želim vjerovat da postoje, ne znam kako bi to nazvao, koju imenicu bih upotrijebio, snage ili neko ko bi htio obezvrijediti dakle sve one vrijednosti koje je Domovinski rat iznio, dakle sve ono, na koncu mi smo jedna od tih vrijednosti, dakle ovaj dom. Ja jednostavno želim vjerovati da postoji neko ko to želi uniziti, ne znam obezvrijediti. A činjenica je recimo nekakve udruge civilnog društva recimo bit ću konkretan jednu "Dokumentu" koja izdašno financirana od RH koliko čujemo preko 5 milijuna kuna. Dakle to je otprilike malte ne polovica sredstava što dobiju sve udruge iz Domovinskog rata na razini cijele godine. Dakle, još jednom, ne želim vjerovati i ne mogu jednostavno prije svega kao branitelje, a vjerujem kao i svi drugi ne mogu zamisliti da se radi na tome da se Domovinski rat obezvrijedi, da on jednostavno izbriše se iz memorije, iz Hrvatske jel on je doista temelj moderne Hrvatske države. Hvala lijepo. Hvala i vama. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Nazor, zastupnice i zastupnici kolega Milas je iznio dosta precizno i sustavno stavove o glede Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskog centra Domovinskog rata i redoslijed događaja. Nema potrebe da se zapravo ja za njim ponavljam jer u tom djelu i u onom djelu koji je on iznio dijelimo u cijelosti vrijednosne sudove oko uloge Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskog centra i oko događaja koji su se događali oko njega. Da budem iskren moram podijeliti zapravo svoje čuđenje zašto su se uopće problemi događali. Mislim da smo, i svi smo se slagali i prethodnih godina i sad se slažemo oko toga da je to jedna ustanova koja zapravo radi dobar kvalitetan posao na prikupljanju dokumentacijo arhivske građe o Domovinskom ratu, da je Domovinski rat vrijednost, da je dobro da se to učini da se sustavno ta građa prikupi, da se činjenice dokumentiraju i da se zapravo, da RH koja je nastajala kao država upravo u vrijeme tog rata da zapravo i za generacije koje dolaze ostanu posve posložene kvalitetne povijesne činjenice, svjedočanstva, zapisi i slično u vremenu kad je RH nastajala. Mislim da ta pozicija, i tu poziciju prihvaćaju sve političke snage u RH. Nitko Nitko nije osporavao do sada kvalitetu i način rada same te ustanove, prema tome i da budem iskren nisam zapravo ni razumio zašto je uopće dolazilo i zašto je došlo do određenih problema oko funkcioniranja te ustanove. Jer vidjeli smo kad je bilo riječ o smjeni članova upravnog vijeća i izboru novih kao što je rekao kolega Milas mi se nismo složili s time da ljudi koji su na Odboru za ratne veterane, nismo se slagali oko toga da ljudi koji nisu imali određene kvalitetne reference a bili su predloženi da zamjene one koji su imali, jel nismo držali da nužno smjena članova upravnog vijeća mora korelirati sa nekakvim smjenama u političkom životu RH s obzirom da niti rad tog samog centra kao ustanove nije nikad bio niti politiziran, niti je bio stranački obojen. Prema tome, vjerovali smo i tada i danas zapravo da upravno vijeće te ustanove treba jednostavno doći ljudi koji svojim referencama i svojim nekakvim životnim rezultatima će odgovarati da mogu pomoći onima koji rade tu ustanovu, i vode tu ustanovu, i rade u njoj da na najbolji mogući način rade svoj posao. Neko vrijeme kasnije ono što smo mi tada znali i znali smo i tada na odboru zapravo kulminiralo nekoliko mjeseci kasnije kroz probleme koji su nastali u radu a zapravo pretpostavljam da nisu bili u interesu nikome i nisu se zapravo uopće trebali ni dogoditi i bespotrebno se zapravo stvorila nekakva situacija koja mislim da u prvom redu šteti danas vladajućima i Ministarstvu kulture jer su isforsirali neke ljude koji nisu imali reference. Pa imali su reference koje bi ih trebale diskvalificirati, a ne kvalificirat za upravno vijeće jedne ovakve ustanove. No, mislim da se to zapravo može popraviti. Ja da budem iskren ja sam smatrao da još neki sadašnji članovi upravnog vijeća osim ove dvojice koji su na Odboru za veterane predloženi također se ne bi trebali nalaziti u tom upravnom vijeću, no nisu se našli među ovih dvoje koji su predloženi da budu zamijenjeni. I dalje vjerujem barem za jednoga od njih da ne bi trebao također biti član upravnog vijeća. Da Hrvatska ima dovoljno kvalitetnih akademika, povjesničara, ljudi sa velikim akademskim i znanstvenim referencama i da bi možda i bilo bolje i za budući rad centra da se u cijelosti bira potpuno novo upravno vijeće, a ne da se ponovno mijenjaju dvojica, a neki za koje mi vjerujemo u klubu HDSSB-a da također nisu najsretniji izbor ostaju, no dobro. Općenito gledano mislim da tema Domovinskog rata danas određen broj godina nakon što je završio zapravo ne bi trebala zapravo biti poligon nekakvog političkog razmimoilaženja tzv. ljevice i tzv. desnice i kroz deklaraciju o Domovinskom ratu i kroz zapravo ukupno rad Hrvatskog sabora, vjerujem da je danas manje-više nekakav nekakav zajednički nazivnik toga da je to naša zajednička hrvatska stečevina, prema tome, ne vidim zašto bi to bio prostor ikakve posebne konfrontacije bilo koga sa bilo kime mislim da bi tu, ako ćemo onako biti malo tolerantni, zapravo da smo mogli iznaći izvrsne ljude, koji neće pripadati niti biti vezani ni na koji način za ni jednu političku opciju, ali zaista ni na koji način ni za jednu. Dakle, i od onih 6 i od ovih 6 može biti novih može ih biti još 56 koji neće baš biti ni na koji način vezani za nikoga i mi imamo zaista, barem kad je riječ o tom dijelu, velik broj jako kvalitetnih ljudi. Proračun te ustanove je malen, on je mislim 3 milijuna kuna, ako ne griješim, dakle 3 milijuna kuna, evo čuli smo da … godišnje troši 5 iz državnog, dakle mali je proračun, sredstva su namjenska, rad i kvaliteta rada i produkcija znanstvena je vrlo visoka i nacionalna i povijesna vrijednost centra je iznimna, prema tome mislim da zaista, da u tom pogledu ne bi trebalo biti nikakvog razloga da postoje neki bitniji sporovi s ni jedne strane. U svakom slučaju, Klub zastupnika HDSSB-a podržava i ovo izvješće, kao i rad centra. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani kolege, imamo jednu repliku. Kolega Đurović, ispričavam se predsjedniče, požurio sam, znam da se kolegi Nazoru žuri. … /Upadica predsjednik: To ja radi, poštovani kolega, radi fonogram, moram naglasiti, a i poštujem svakog zastupnika pa mu kažem gospodine zastupniče izvolite./ … Znam da se kolegi Nazoru žuri pa sam požurio ja sa replikom. kolega Đurović, zaista ste rekli na koji način centar radi, potpuno nezavisno od bilo kakve političke opcije ili utjecaja politike, radi potpuno znanstveno na istraživanju Domovinskog rata. Najbolje o tome govori i ovo izvješće u kojem je napisano na stranici 6 sređivanje arhivskog gradiva, evo, i piše da je u 2013. godini povećan broj sređenih fondova i zbirki tako da su do kraja 2013. izdvojeni i arhivistički sređeni fondovi i zbirke. Ima ih ravno 65 i svi se odnose na područje tzv. Republike Srpske Krajine i u dijelove JNA koji su djelovali na tim područjima. Dakle, sve do jednoga. Prema tome, evo i to pokazuje i dokazuje kako se realno i objektivno pokušava prikazati situacija u vrijeme Hrvatskog Domovinskog rata, najbolje najbolje pokazuje upravo to sređivanje arhivskog gradiva. Sad smo i doznali koliko je poginulih bilo i na tom području, koliko na slobodnom, dakle, ono što nas i zanima i tražimo informacije o tome, napokon smo dobili i takve informacije za koje ja osobno nisam znao, npr. Eto, hvala lijepa. iz malo dalje Hrvatske povijesti nekih ratova koliko nevolja može zapravo donijeti nezaklopljena stranica povijesti i koliko neistina i konstrukcija koje će se dalje provlačiti desetljećima može upravo donijeti to kada nitko zapravo kvalificirano, znanstveno i objektivno nije proanalizirao jedno povijesno razdoblje, zaista ga proučio, već se to činilo onako kako se činilo. Upravo i zbog hrvatske budućnosti rad ovog centra je iznimno važan da se … znanstveni, sustavan i objektivan način u cijelosti to razdoblje Domovinskog rata riješi kako ne bi u desetljećima koja dolaze i u vremenima koja će se mijenjati, neke nove generacije ponovno otvarale tu istu priču, izlazile sa različitim podacima, sa različitim pozicijama i slično, barem kad je riječ o hrvatskim građanima i onima koji žive na području RH. I također nadam se i kroz ova predavanja koja se provode po školama da dolazi vrijeme i nadam se da će to vrijeme doći u vrlo bliskoj budućnosti i da sva hrvatska djeca, bez obzira gdje žive, uče hrvatsku povijest. Ja se nadam da će početkom 21. stoljeća pa i uz pomoć centra i definiranja povijesnih istina iz Domovinskog rata doći vrijeme gdje će sva hrvatska djeca neovisno o tome gdje žive i koje su nacionalnosti učiti modernu hrvatsku povijest od 90. godine do danas iz potpuno istih izvora i na isti način. Nadam se da to vrijeme dolazi. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je klub SDP-a Hrvatske u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Dubravko Bilić. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ravnatelju, kolegice i kolege zastupnici. Ja bih, evo prije nego nekoliko riječi kažem o ovom izvješću koje nam je dostavljeno ponovio i složio se sa svojim prethodnikom kolegom Đurovićem da sam siguran da ni jedna politička snaga u ovome Saboru ne osporava vrijednosti Domovinskoga rata, da ne osporava temelje Hrvatske državnosti koji su niknuli upravo u tome periodu i da raspravljajući o izvješću centra i njegovome radu u 2013. godini moramo se upravo koncentrirati na tih 60-ak stranica dostavljenoga teksta, ali ne samo na tih 60-ak stranica nego na zapravo cijeli period od 2004. godine, odnosno 2005. godine kada je centar započeo sa radom pa do danas. Isto tako vrijedno je ponoviti još jednu činjenicu koju je kolega Milas na početku naglasio, a citirajući zapravo zakon koji je 2004. godine ovaj Hrvatski sabor donio u prosincu mjesecu kojim je i ustanovljen centar koji navodi i definira samu djelatnost centra od prikupljanja, sređivanja, čuvanja, zaštite, te stručnog i znanstvenog istraživanja dokumentacije vezane uz Domovinski rat, istraživanja istine o Domovinskome ratu i upoznavanje javnosti u zemlji i svijetu s utvrđenim činjenicama. I mislim da je to ključni podatak utvrđivanje istine o Domovinskome ratu i to centar evo dugi niz godina radi. Ja se ne bih ovdje vraćao na i ne bih raspravljao o upravnome vijeću, o imenovanju, o članovima upravnog vijeća o znanstvenim postignućima pojedinih članova nego zaista o onome što je centar u ovome periodu odradio, a to je zapravo i najveća vrijednost njegovoga rada. Tih 18 djelatnika koje je završilo 2013.godinu 4 čini mi se doktora znanosti i njih 7 na doktorskim studijima i suvremene hrvatske povijesti dokaz su da taj centar radi upravo to za što ga je zakonom osnivač osnivač i odredio. Međutim važno je naglasiti da u svome radu, znanstvenome radu koristi i primjenjuje suvremene znanstvene metode kojima obrađuje arhivsku građu. Isto tako važno je ovdje napomenuti tu dvostrukost S jedne strane on je arhivsko mjesto koje prikuplja i obrađuje građu, a s druge strane on je i znanstvena institucija javna znanstvena institucija koju tu prikupljenu znanstvenu građu dodatno znanstvenim metodama obrađuje i prezentira hrvatskoj javnosti putem knjiga, izložaba, monografijama, sudjelovanja na stručnim skupovima i na sve druge načine na koje može i mora govoriti o istini o Domovinskome ratu. Ja bih se ovdje zadržao doista na to što centar radi, a to je vrijedna i prevrijedna izdavačka djelatnost koja se odvija u nekoliko edicija i tih 60-ak knjiga publikacija koje su objavljene su temelj svakoga drugog istraživanja koja će i u budućnosti hrvatski znanstvenici, ali ne samo hrvatski znanstvenici nego i međunarodni znanstvenici koristiti za svoje buduće znanstvene radove. Ne znam koliko je građana imalo priliku vidjeti i držati u ruci ta izdanja koja evo pogotovo ovu ediciju RH u Domovinskom ratu dokumenti koja su zaista obimna izdanja, prepuna dokumentacije, kolega je već naglasio i iz Republike Srpske iz njihovih arhiva ali i dokumenata koji osvjetljavaju našu nedavnu povijest i poput onih podataka o broju poginulih stanovnika na području Republike Srpske krajine tako zvane na području RH to su sve to su sve prevrijedni i prevažni znanstveni podaci koji će nekome u budućnosti poslužiti, a i nama danas mogu vrijedno služiti pri donošenju određenih sudova i zaključaka. Ono što možda izlazi izvan okvira znanstvenoga istraživanja odnosno znanstvenoga publiciranja, a to je jedna edicija koja obuhvaća memoarsku prozu koja u cijeli ovaj povijesni prikaz da tako kažem unosi dodatnu subjektivnost, dodatnu osjetljivost koju svi mi koji čitamo ta izdanja proživljavamo zapravo taj trenutak i te trenutke Domovinskoga rata i u tim knjigama može se osjetiti ljudski krik i vapaj i možda je i to zapravo dobar put kojim je centar krenuo upravo da na taj način prikaže i vrijednosti Domovinskoga rata odnosno taj prevažan povijesni period u hrvatskoj povijesti, kao i naravno fotomonografije koje uvijek se kaže da fotografija govori tisuću riječi na jedan slikovit način memoriraju ali i oživljavaju taj period hrvatske povijesti. Dakle, već je u replici napomenuto koliko je knjiga objavljeno, koliko je različite nekonvencionalne građe pospremljeno u samome centru ili u Kerestincu. Kerestincu. I nema smisla ovdje ih ponavljati, mada bi možda trebalo pročitati iz onoga izvješće cijele dvije ili tri stranice koje se navode koliko je koliko je građe prikupljeno i obrađeno. Međutim ono što je posebno vrijedno u današnje vrijeme to je digitalizacija te građe i ravnatelj se je nešto malo osvrnuo na primjedbu Vlade iz izvješća. Ja moram priznati da nisam našao na stranicama centra niti u pdf-u niti na bilo koji način objavljeno prezentiranu tu digitaliziranu građu, ali tu se u svakom slučaju treba voditi računa da postoji razlika između sirove arhivske građe koju je doista teško objaviti i pustiti da tako kažem u eter i od one građe koja je već publicirana koja se nalazi u arhivima, knjižnicama, na policama pojedinaca koji su te knjige kupili i u svakom slučaju je vrijedno tu građu staviti u digitaliziranom obliku na mrežu odnosno da i svi oni koji ne samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske žele proučiti dodatno pogledati tu građu imaju prilike to uraditi iz svojih domova ili iz svojih znanstvenoistraživačkih institucija. Naravno da je jako važno da se ta građa u što većoj mjeri stavi na, učini dostupnom u digitaliziranom obliku jer i ovaj podatak da je tijekom godine digitalizirano 16,5 terabajta tijekom godina, digitalizirano 16,5 terabajta različite građe, mi moramo tu imati u vidu da su tu i audiozapisi i karte i različiti televizijski sadržaji, video kazete i da je to građa koja u svakom slučaju zaslužuje da ju šira javnost može pogledati i može proučiti i zato tu primjedbu Vlade zapravo smatram dobronamjernom i nema razloga osjećati se pogođenim ukoliko je ukoliko je ta primjedba izrečena jer je izrečena u interesu hrvatske javnosti i hrvatskih građana. Još jednom ističem da na ovom izvješću nema mjesta jer mislim da smo svi ovdje ali i u Republici Hrvatskoj jedinstveni u vrednovanju Domovinskog rata i u prihvaćanju vrijednosti koje su iz Domovinskoga rata izrasle i na kojima je nastala naša naša suvremena Republika Hrvatska. I još i na kraju bih samo naglasio da će klub SDP-a podržati ovo izvješće. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, poštovani kolega. Imamo jednu repliku. Poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo kolega Bilić Dubravko. Drago mi je da smo suglasni zapravo i da smo, da nema politikanstva u ocjeni ovoga izvješća, no ono što sam htio reći, što ste vi naveli tako nadugačko da se radi o ne samo o građi, dakle koja je ovdje sređena nego li i o predavanjima, tribinama, ima ih 109 kako je rekao gospodin Nazor, volio bih kada bi to doprinijelo ne samo općem razumijevanju pa i svjetskom biti i sadržaja Domovinskog rata nego li kada bi to utjecalo i na one koji pišu udžbenike u Hrvatskoj, udžbenike povijesti pa da se ne dogodi kao u jednom izdanju Profila za 8. razred osnovne škole prema …/Govornik se ne razumije./… za Vukovar i za Slavonski Brod gdje piše da je ovako doslovce: "Rat na ovim prostorima…" ne kaže Domovinski rat "…nastao zbog povećanog otpuštanja i otkaza Srba s posla u Republici Hrvatskoj i pojave radikalnih četničkih skupina u Srbiji.". To je tekst koji piše u udžbeniku za povijest za 8. razred za našu djecu u izdanju Profil, mogu reći i tko je autor ali gospodin Nazor to zna. …/Upadica

u raspravi istaknuo da bi zapravo trebalo ponoviti i pročitati onaj dio izvješća koji govori o tome, o aktivnostima centra. I doista centar je održao mnoštvo tribina, sudjelovao je u radu mnogih znanstvenih, stručnih skupova, njegovi djelatnici, djelatnici centra, znači i doktorandi i doktori znanosti isto tako sudjelovali su svojim radovima u različitim zbornicima i to su prevrijedni doprinosi suvremenoj Hrvatskoj povijesti. Ukoliko bi i ova izdavačka djelatno centra mogla biti još veća i još jača a ja se nadam da će biti i dovoljno financijskih sredstava da se ta djelatnost pojača, naravno da se ne bi smjeli ponavljati i nikakvi gafovi niti u izdavačkoj djelatnosti drugih koji onda na neki evo malo drugačiji način tretiraju našu suvremenu povijest koje smo još uvijek manje-više svi svjedoci i ne možemo tako lako biti prevareni da tako kažem u različitim zlonamjernim ili manje zlonamjernim rečenicama. Hvala lijepa. I klub Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine Ante Nazor ravnatelju Dokumentacijskog centra, uvažene kolegice i kolege. Na početku izlaganja ispred kluba Hrvatske narodne stranke bih rekao da smo zadovoljni da inicijativa koju smo pokrenuli na jednom od ovih izvješća da se u gradu Vukovaru osnovao memorijalni centar koji smatramo da u sinergiji sa dokumentacijskim centrom moći će sigurno dati jednu kvalitetniju, jednu ljepšu, bolju sliku a prije svega objektivnu, istinitu jer samo objektivnost i istinitost dobiva Domovinski rat na pravoj vrijednosti. Ono što je važno na početku reći da i ovaj puta materijal koji je pripremljen od Memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata je na vrlo visokoj razini koji daje jednu sigurnost da radnici sa ravnateljem gospodinom Nazorom njih ukupno 18 svoj povjereni posao i svoju javnu ulogu odrađuju na jednoj vrlo visokoj razini. Ono što su kolege u svojim raspravama rekli sa većim dijelom se slažem. Ali u onom dijelu kada su spominjali nevladine udruge mislim da taj puta ne smijemo dovoditi u korelaciju nevladine udruge i jednu javnu instituciju koju je osnovao Hrvatski sabor koji je poduprla Vlada Republike Hrvatske i koji radi vrlo odgovoran i savjestan posao. O tome da nevladine udruge mogu raditi svoj posao, ja cijenim njihov trud i rad ali ako Dokumentacijski centar za istraživanje i značenja Domovinskog rata ne može sa argumentima odgovoriti onda je to pitanje. I mislim da ja ovdje ni jednog trenutka ne sumnjam u vjerodostojnost, u kvalitetu i ispravnost rada Dokumentacijskog centra a o tome što će raditi nevladine udruge to je njihov posao. Ono što je bitno reći da je centar svojim radom započeo 2. ožujka 2005. godine i da centar organizira okrugle stolove, javne tribine, objavljuje publikacije čiji djelatnici godišnje putuju na tisuće kilometara kako bi što više približili istinu o najkrvavijem sukobu nakon Drugog svjetskog rata, mora biti prepoznat od strane sviju u Hrvatskoj kao kapitalna investicija u dočaravanje istine i prošlosti te poboljšanje zajedničkog života i budućnosti sviju nas. Mislim da u ovoj rečenici cijela suština i cijeli srž postojanja Dokumentacijskog centra je, znači Dokumentacijski centar ima ulogu da cijelo vrijeme istražuje i u biti da bude promotor, aktivni promotor koji na odgovoran način predstavlja događanje u ne tako dalekoj povijesti. Ono što je najvažnije u radu, da centar u svom usavršavanju svojih kadrova svake godine napreduje i da i ove godine imamo 7 doktoranata koji će na znanstveni način obrađivati ono što je provjereno. ovdje nijednog trenutka ne dovodim u sumnju, bez obzira kakvo bilo Upravno vijeće, Upravno vijeće nijednom znanstveniku sa doktorskom titulom ne može narediti na koji način će proučavati i istraživati. Ovdje mi kao klub uvijek smo podržavali da centar sa svim svojim aktivnostima u prikupljanju, razvrstavanju, a pogotovo u prezentaciji dostignutih rezultata bude maksimalno odgovoran i na maksimalno kvalitetan način, na osnovu argumentacije može to predstaviti javnosti i to je najbolji legitimitet da ta ustanova ima svoju vrijednost, ima i svoju budućnost. O tome na koji način je 2013. godine dokumentacijski centar radio pa govori najbolje ovaj vrlo opsežan, dugi materijal koji govori da ima 18 zaposlenih radnika ne na određeno vrijeme,

to je đakovačkim objektivom u Domovinskom ratu, to je od jednog istaknutog fotografa i fotoreportera Marka Perića iz Đakova koji je svojim objektivom zabilježio od početka stvaranja Hrvatske države do mirne reintegracije istočne istočne Slavonije i grada Vukovara i to je na jedan dobar način i vrlo vrijednih fotografija ima. Tako da smo mi na našega Marka ponosni. O tome da je dokumentacijski centar prikupio i ove godine izvrsnu građu, vrlo obimnu, od video zapisa, pozitiva, rola negativa, zemljovida, teksta i svega ostalog što smatramo da je više nego dobro. što se tiče rada i potpore dokumentacijskom centru klub HNS-a u potpunosti podržava i uvijek tražimo maksimalnu odgovornost, maksimalni znanstveni pristup i na osnovu činjenica, bez ikakvih upliva bilo koga, bilo koje politike i bilo kakvog bilo kakvog subjektivnog osjećaja. To do sada je dokumentacijski centar odrađivao na jedan način kako treba. Što se tiče samog korištenja sredstava iz euro fondova, tu smatram da ne trebamo biti ograničeni i smatrati da ćemo sa nekakvim od projekata koji bi zatražili od Europske unije jer mi smo punopravna članica i Europska unija je druga naša domovina nakon Hrvatske, da ne znam po pitanju digitalizacije, opremanja ili da nekakve nove načine, da za takve projekte tražimo od Europske unije. Ovdje ne mislim da trebamo tražiti novce od Europske unije za istraživanje, to je prije svega isključivo odgovornost Republike Hrvatske, Sabora i Vlade Republike Hrvatske, ali po pitanju opremanja i prezentiranja tu mislim da ima dovoljno prostora. Ono što smo govorili prošle godine, to bih ja ponovo napomenuo kao jedan light motiv ili koji mora biti skroz prisutan, da nije dovoljno prikazivati samo Domovinski rat, uvijek moramo vidjeti ono što je bilo prije Domovinskog rata, znači povijesno okruženje, situacija u okruženju i utjecaj vanjskih sila koje su dovele do ovoga do ovoga jednog od najkrvavijih sukoba. Zato mislim da je uvijek dobro na takav način imati pristup. I sada jedna tema možda koja nije u direktnoj vezi sa dokumentacijskim centrom, zapravo dvije teme. Prva je tema pitanje velikog broja stradalih hrvatskih branitelja na svim bojištima, od istočnog do južnog bojišta pa ovdje uz Koranu, Savu, da imamo veliki broj neznanih, poginulih branitelja. Imali smo priliku i gospodin predsjednik Hrvatskog sabora za vrijeme službenog posjeta jednoj od država, imali smo spomenik neznanom junaku, neznanom heroju. I po meni mislim da 20 godina ili 23 godine, od početka rata 23 godine, od recimo mirne reintegracije 1998. godine prošlo je dosta vremena i da bi inicijativa da se na jednom mjestu postavi spomenik hrvatskom neznanom ili heroju ili junaku i da svi roditelji, svi građani, sve strane delegacije polažu vijence tu jer temelji Hrvatske države sigurno su u Domovinskom ratu i bezbrojnom broju tih mladih hrvatskih građana, bez obzira na nacionalnost koji su dali živote u temelje Republike Hrvatske. To bih molio da dokumentacijski centar o toj inicijativi povede računa jer po uzoru na druge demokratske države koje su nastale nakon ovakvih ratnih događanja i da su svoju državu stvorili oslobađanjem. Također na prijedlog jedne od majki poginulog branitelja jedna inicijativa, da preko dokumentacijskog centra zajedno sa Ministarstvom branitelja, uz točno utvrđene kriterije, da preko lokalnih radiopostaja da se spomenu imena tih građana iz tih malih sredina na dan kada su poginuli. Takva investicija nije velika, recimo kad se ujutro čitaju na današnji dan su se rodili, poginuli ti i ti. Za te sredine i za roditelje sigurno bi bilo veliko sjećanje i velika zahvala Hrvatske države, hrvatskih građana na takav način. Što se tiče samoga prihvaćanja mi ćemo prihvatiti i za kraj bih rekao, da sve ono što je obrađeno mora biti dostupno svima zainteresiranim u RH. Dokumentacijski centar ima diskreciono pravo za onaj dio građe koji nije dovoljno sređen, koji nije dovoljno obrađen, da se on ne objavljuje. Sve ono drugo što je istraženo i što je završeno, to mislim da je dužnost da se stave na stranice dokumentacijskog centra jer Domovinski rat nije nikakva tajna bila, Domovinski rat je pravedan rat, obrambeni rat i mislim da podaci o tome svemu moraju biti dostupni javnosti. Mi ćemo podržati ovo izvješće i pozdravljamo rad Dokumentacijskog centra. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega, nekoliko stvari u vašoj raspravi me potaklo na repliku. Govorili ste Memorijalni dokumentacijski centar ima zadaću promovirati vrijednosti Domovinskog rata, ja bih tu dodao, ne samo Memorijalni dokumentacijski centar nego i svi mi političari, javne osobe, javnost kao takva, dakle oni koji su javne osobe, ali prije svega i znanost, a ovdje govorimo o znanosti. Drago mi je da i vi ste naglasili kako je Domovinski rat univerzalna vrijednost koju svi ovdje dijelimo što je Hrvatski sabor uostalom i dokazao sa deklaracijom o Domovinskom ratu. No po meni, a to je moje osobno mišljenje, glavna djelatnost Memorijalno dokumentacijskog centra bi trebala biti upravo ona arhivistička na kojoj oni i najviše rade. Samo je činjenica da postoji, znači Dokumentacijski memorijalni centar govori puno, a reći ću vam i zašto, što točno mislim. Naime, kada pogledate Hrvatski državni arhiv i povijesnu građu koja se tamo nalazi, … vam kutije i kutije arhivske građe o kojoj se ne zna gotovo ništa. Zna se iz kojeg je razdoblja, recimo iz 19. stoljeća, 1848., 1849., rijetke su čak i po godinama svrstane, neke po desetljećima, neke čak po stoljećima. Dakle, jako puno toga ima što nije obrađeno arhivistički govoreći i zato mi je drago i sam je dokaz da RH skrbi o Domovinskom ratu kao povijesnom razdoblju, upravo sama činjenica postojanja njega. Jer tko ne cijeni, ako mi sami ne cijenimo svoju povijest neće je nitko drugi ni cijeniti. Prema tome, naglasak po meni bi svakako trebao biti na arhivističkoj djelatnosti i s vama se slažem apsolutno da Memorijalni centar pripada u Vukovar, da mu je tamo mjesto. Sam Vukovar je jedan veliki spomenik Domovinskom ratu, na svakom tragu su rane Domovinskog rata i na svakom tragu je povijest Domovinskog rata, u svakoj ulici i na svakom … **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivica Mandić. **Mandić, Ivica (HNS)** Hvala lijepo kolega Hajduković na pitanju. Pa, rekao bih da svaka izgovorena riječ, a posebice u Hrvatskom parlamentu ima svoju težinu, možda jednaku težinu kao i mukotrpan rad Dokumentacijskog centra. Zato je odgovornost sviju nas kad govorimo o Domovinskog ratu, o Hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu, moramo paziti jer ovdje jedna riječ može napraviti više štete nego bilo koja diverzija bilo koga. što bih rekao kao građanin, kao zastupnik u Hrvatskom saboru da je najtužnije kad mi o Domovinskom ratu važemo svaku riječ i da u svakoj riječi vidimo neprijatelja ili da netko nešto ne priznaje, da netko nešto ne podržava. Pa deklaracija o Domovinskom ratu je rekla, gdje su sve stranke podržale, izvješće Dokumentacijskog centra, mi smo sada ovdje već, ovo je treće izvješće, da vjerujem da ni jednog glasa neće biti protiv toga. Prema tome, tu se slažemo, ali onda kada idemo u vaganje riječi da li je zarez bio prije, poslije, da li je bio Hrvatski Domovinski ili je bio samo Domovinski, ja kad kažem Domovinski rat, pa to se prema mojim, možda ja griješim, podrazumijeva da je to Domovinski rat '91. – '95. Ne, sad to treba, pa može biti, ali kažem, Domovinski rat u tom svemu, meni ne smeta Hrvatsko, ali ako ne kažeš pa nisi protivnik, da ne priznaješ to sve. Ali kažem, izgovorena riječ pogotovo svih nas ovdje u Saboru, bez obzira koliko nas malo ima itekako se čuje, itekako se veže. Zato kažem i ta odgovornost prije svega mora biti na nama i na onima koji izgovaraju pojedinu riječ. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani kolega. I završna riječ, poštovani doktor Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog dokumentacijskog centra. Memorijalnog dokumentacijskog centra.

od ovih silnih količina gradiva koje je digitalizirano, ovdje neću ići u detalje, dvije trećine toga mi još uvijek ne možemo staviti online. I želim naglasiti vrlo jasno, svo gradivo koje je u centru Domovinskog rata dostupno je, znači, tko god je zainteresiran, tko god je na projektu ili je vezan osobno možda obiteljski uz neka stradanja, može doći u centar, mi ćemo ga dati u konvencionalnom obliku, dat ćemo ga na uvid, ali neke stvari još jednostavno ne mogu zbog određenih procedura ići van. Ono što je vezano uz ove primjedbe, želio sam naglasiti da ih je pisao isti onaj kojem smeta rad centra, vezano uz promocije promocije i putovanja centra Domovinskog rata. Mi ne možemo razumjeti povijesti ako nismo na terenu. Od vremenskih uvjeta, geografskih uvjeta dođite na …, dođite na Dinaru, na Velebit, onda ćete razumjeti što su ti momci dali za tu Hrvatsku, u kojim uvjetima su je branili neovisno o granatama, puštenim metcima, treba samo vidjeti u kakvim su uvjetima boravili, što je i kakva je konfiguracija. Što znači logistika, što je sve taj dečko podnio da bi bio tamo? Kad dođemo na teren, kad su obljetnice ili kad su neki skupovi, onda od njih čujemo priču iz prve ruke. To je to memorijsko gradivo koje ste spomenuli, mi smo evo upravo nedavno tiskali i objavili knjigu "Maslenica – sjećanje sudionika", vjerujte mi da nismo razgovarali s tim ljudima ne bi razumjeli onu drugu dimenziju operacije Maslenica, mi stalno govorimo o prvih 5 dana, 22.- 27., međutim u pričama sa sudionicima oni će vam to samo ovako usput reći prvih 5 dana, ali sve ono što je uslijedilo nakon toga, to je strašno bilo. Boj za Novigrad, boj za Kašić, na Velebitu, što su ti dečki prošli u tih nekoliko mjeseci nakon što je službeno … dio operacije Maslenica završio, to do sad niti u udžbenicima, niti u knjigama nismo mogli čitati, ovdje su njihovi iskazi iz prve ruke, od pješaka do ranga strateškog zapovijedanja, od tenkista, saniteta, medicinskih sestara, dakle svi oni koji su bili sudionici toga i to je priča koja je jednostavno nevjerojatna da su je ljudi proživjeli. To ne može ni jedan dokument ispričati, to mora biti svjedočenje sudionika. Naravno i to ima svoju metodologiju koju treba poštivati. Greške postoje i mi smo imali svoje greške i nekih grešaka u našim knjigama, srećom uočili smo ih i spremni smo ih ispraviti. Nije ni čudo jer je riječ o suvremenom razdoblju, nedavnoj povijesti, gradivo još nije kompletirano, koji puta preuzimamo podatke recimo iz bolnice u Vukovaru i onda kada idemo uspoređivati nakon nekog vremena kada dobijemo drugo drugo gradivo, vidimo da se nešto ne podudara, ali važno je da se to uoči i da se to ispravi. Nitko, evo ovdje ću se samo osvrnuti na izjavu gospodina Grubišića, ja isto govorim Domovinski rat, bez Hrvatski jer se podrazumijeva. Neki govore Hrvatski, svejedno je. Znači, u deklaraciji je Domovinski rat, znamo da je u Hrvatskoj, mislim da to nije veći problem. veći problem. Što se tiče međunarodne suradnje, nama jedini koji su odmah pružili ruku su australsko-hrvatski klubovi i rekli su za neke stvari konkretno popis žrtava na kojem još uvijek radimo i koji ažuriramo. Ono što je apsurd imamo preciznije podatke za stradanje na okupiranim područjima jer imamo dokumente izravno i na temelju njih radimo bazu podataka, a veći je problem sa žrtvama u RH, posebice sa civilnim žrtvama. Branitelja imamo u najvećoj mjeri riješeno, ali problem civilnih žrtava je zato što postoji jedan veliki problem u Hrvatskoj i što su se mnoge civilne žrtve prebacivale u branitelje radi različitih beneficija i sad je tu problem zbog karaktera rata odrediti koliko je točno civila, koliko je točno branitelja. Kada govorimo o … BiH, što je govorio uvaženi zastupnik Milas, to je jedna duga priča i potrebna znanstvena analiza je tu neosporna, međutim mi smo ove godine uspjeli dobiti, otkupiti 2,5 tisuće ratnih fotografija iz središnje Bosne i vjerujte mi kad se pogledaju te fotografije i kada se usporedi s onime što se priča u medijima u Hrvatskoj, onda je slika o svemu tome znatno drugačija. Fotografija, rekli ste, govori više od 1000 riječi, a o mnogim stvarima nažalost ne znamo dok ne dođemo na teren i ne čujemo priču od Hrvata koji su bili tamo u okružju i koji su se već '93. godine suočavali s onim s čime se danas svijet suočava kada govorimo o nekim ekstremima. Želim naglasiti našu suradnju sa Bošnjačkim, Muslimanskim institucijama iz BiH na sređivanju sređivanju podataka o žrtvama i vjerujte mi za mjesec, dva ćemo zajednički izdati jednu knjigu koja će duboko potresti ovo područje jer je riječ o jednom prostoru koji je totalno zanemaren, a riječ je o jednom velikom zločinu koji su počinili srpski ekstremisti i tu bih želio naglasiti da kada radimo i kada predajemo, pogotovo djeci u gimnazijama, uvijek razlikujemo veliko srpsku politiku od naroda, uvijek radimo tu razliku i upravo je taj pojam veliko srpska agresija uzeli smo da bi razlikovali jedan narod od politike koja ga je vodila u 90-im godinama, zapravo te veliko srpske politike koje je odgovorna za rat na ovim prostorima i naravno onim ekstremistima koji su stali uz tu politiku. Što se tiče, nisam puno dizao galamu oko degradacije našega centra iako sam i osobno bio pogođen jer nisam želio da se stvar ispolitizira, ovo je zaista nadstranačka ustanova, ovo je znanstvena ustanova i nema veze niti sa jednom strankom. Međutim, činjenica je da je netko i to stalno ponavljam, imam razloga biti ogorčen, da je netko tko ima utjecaj na Ministarstvo kulture ili u Ministarstvu kulture od samog početka radio na tome prvo da se centar makne u treću kategoriju pa onda je to nesretna promjena Upravnog vijeća upravo ostavila posljedice. Ono što meni smeta iz profesionalnih razloga jest da je na čelo upravnog vijeća stavljena osoba koja je iz okružja …. Ovdje nije problem djelovanja, da se razumijemo odmah, nevladinih udruga, ja ih podržavam, ovdje je riječ o jednoj grupi ljudi s kojim je naš centar vodio sukob u vremenu presuda prvostupanjskih, drugostupanjskih generalima Gotovini. Ja ovdje nisam ljut zbog toga što su oni nevladina udruga, nego zato što su u medijski prostor u Hrvatskoj upucavali podatke koji jednostavno ne odgovaraju činjenicama. I nakon što je drugostupanjska presuda dala za pravo dokumentima, a ne tim čelnicima, netko je bio toliko, ne znam kako bih se izrazio, da na mjesto predsjednika Upravnog vijeća dovede osobu iz toga okružja. Nije ni to dovoljno jer ja sam znanstvenik, nije samo problem simboličke razine, nego kad sam pročitao radove toga mladoga gospodina iz 2004., 2005., onda sam se osjećao kao u sudnici u HAAG-u kada sam slušao izlaganje srpskoga pravnoga tima koji je sudsko vijeće u HAAG-u pokušavalo uvjeriti da Srbija nema nikakve veze sa agresijom nad Hrvatskom, da su agresiju proveli Jugoslavenska narodna armija i lokalni Srbi. Ja otprilike istu koncepciju čitam u tim radovima. to više nije stvar, išli smo opet kroz ustanove, kroz Ministarstvo kulture, pisali smo dopise, pa smo onda rekli na Odboru za saborske veterane, nisam htio nikakvu javnu polemiku jer sam vjerovao u institucije i nadam se da će se to na kraju i riješiti. Ali vjerujte mi da me duboko vrijeđa da nakon što upozorimo na neke probleme, ok, svi imamo neke titule, doktori smo znanosti po nekom obrascu, on je tu mogao zadovoljiti formu, ali sadržaj je takav da je neprimjereno da se na čelu Upravnog vijeća ovakve ustanove nalazi takva osoba i to je razlog zbog kojeg sam reagirao i to je razlog zbog kojeg jednostavno ne mogu se pomiriti jer naprosto je sve to u koliziji sa činjenicama. Sam podatak da je predsjednik Upravnog vijeća bio akademik, a da ga zamjenjuje mladi sociolog, govori nešto u prilog svemu ovome da to možda i nije slučajno, ali ostavimo to. Vjerujte mi, imam razloga jer smo u ovih 5 godina koliko smo surađivali sa obranom dobro upoznali što je netko radio na obrazovanju obrazovanju svjedoka i na koji način su plasirali u javnost podatke koji nemaju veze sa činjenicama. Ako treba, ja sam tražio i posebnu javnu raspravu između kolege koji je sad predsjednik Upravnog vijeća i mene, da vidimo o čemu tko govori i tko može što potkrijepiti s dokumentima pa neka javnost onda prosudi, to bi bilo mislim i najbolje. Na kraju krajeva, taj mladi kolega je na zadnjem Upravnom vijeću predložio tu … firmu i rekao je, treba osigurati najmanje 50 tisuća kuna. Ljudi moji, mi smo odgovorni prema građanima koji nas financiraju i plaćaju, Zakon o radu centra vrlo jasno kaže što centar treba činiti, jedino di nam treba pomoć to je netko tko ima iskustvo u povlačenju tih međunarodnih fondova, ali oni ne mogu biti uvjet rada centra, nego samo pomoć u radu centra. Sigurnosni problem koji se stvorio imenovanjem drugog člana Upravnog vijeća, njega neću ovdje otvarati, ali nemojte zaboraviti da smo mi bili u procesu sa Republikom Srbijom u vrlo važnim temama i da je naš centar pripremamo dokumentaciju za Hrvatski pravni tim. Neću otvarati tu temu dalje, mislim da ima netko tko vodi računa o tome. I evo, samo za kraj, u međuvremenu od kad smo napisali ovo izvješće još jedna kolegica doktorirala, sutra još jedan kolega ima obranu doktorskog rada, znači još u ovoj godini će biti 2 nova doktora znanosti i mislim da je to ta strategija koju je centar odredio. Jesmo primarno arhivska ustanova, to ne smijemo zanemariti, ali upravo edukacijom, obrazovanjem naših kadrova želimo da oni budu sposobni i odraditi interpretaciju i zajedno sa drugim institucijama naravno približit ćemo se nekoj objektivnoj istini o Domovinskom ratu. Evo, ja mislim da je to sve što sam trebao govoriti i još jednom vam zahvaljujem na podršci i probajte razumjeti dakle da neki naši prigovori vezani uz samo Upravno vijeće jednostavno su razlog razlog tomu je taj što smo izgubili dio energije. Ja, brat bratu, koliko sam pisao dopisa, koliko sam moram istraživati određene osobe da bih mogao reagirati, mogao sam još jednu knjigu napisati u ovom razdoblju, ali potrošio sam vrijeme na nešto što nije potrebno. U znanstvene ustanove nemojmo gledati samo formu onih koje stavljamo, nego gledajmo sadržaje, ako već nemamo vremena za to, kad dobijemo upozorenje na taj sadržaj, onda barem sazovimo sastanak, napravimo raspravu i to riješimo u roku 10 dana na zadovoljstvo svih, ne bi trebalo ići, ni u javnost, niti biti ovdje na Saboru sve to. Hvala lijepo na pozornosti i hvala na podršci. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani ravnatelju Memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata. rata. Rasprava je zaključena. Glasovat ćemo o izvješću kada se steknu uvjeti, vjerojatno u petak ujutro. **Leko,